Ne. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih, zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o razrješenju. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je ovaj prijedlog odluke donesen, usvojen jednoglasno sa 130 glasova.